Prijedlog rudarskog zakona, prvo čitanje, P.Z.E. br. 127. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli Odbori za europske integracije, zakonodavstvo, gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje, graditeljstva i zaštite okoliša. Državna tajnica Tamara Obradović Mazal će dodatno obrazložiti prijedlog. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi saborski zastupnici, dame i gospodo. Ovim Prijedlogom rudarskog zakona u procesu pristupnih pregovora u dijelu koji se odnosi na Poglavlje XV - Energetika, Rudarski zakon, odnosno potreba donošenja novog zakona uočena je u postupku same ocjene razine usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom i to u odnosu na direktivu broj 22 iz 94. koja se odnosi na uvjete za davanje davanje i korištenje odobrenja za istraživanje, eksploataciju nafte i plina, odnosno jednom riječju ugljikovodika. Uvjeti iz direktive adekvatno su primijenjeni u ovom Prijedlogu rudarskog zakonika i na ostale vrste mineralnih sirovina. Sumirajući najvažnije izmjene, odnosno najvažnije, najbitnije novele koje predlaže Vlada unutar Rudarskog zakona možemo ukratko rezimirati na sljedeći način. Pored nove podjele mineralnih sirovina koje su između ostaloga prilagođene i specifičnostima, odnosno potrebama Republike Hrvatske uvodimo dakle pet kategorija mineralnih sirovina. To su energetske mineralne sirovine, mineralne sirovine za industrijsku uporabu, mineralne sirovine kovina, arhitektonsko građevni kameni kao i mineralne sirovine za industrijsku preradu i za proizvodnju građevnog materijala. Nakon te nove podjele mineralnih sirovina u skladu sa Zakonom o koncesijama o kojima je ovaj Visoki dom imao prilike raspravljati jučer, paralelno sve postupke, odnosno načela kao i dio koji se odnosi na pravnu zaštitu, povlačimo iz trenutnog Prijedloga zakona o koncesijama, dakle druge dvije najvažnije novele koje uvodimo ovim Prijedlogom rudarskog zakona odnose se na potrebu, odnosno na princip raspisivanja javnog natječaja kako za odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina tako i raspisivanje javnog natječaja za davanje koncesije za eksploatacijsko polje mineralnih sirovina. Kao što znate postojećim važećim zakonodavstvom koncesija se u tom dijelu izdavala na temelju podnesenog zahtjeva samog zainteresiranog rudarskog gospodarskog subjekta, dakle postojala je opcija da zainteresirani gospodarski subjekt podnese zahtjev i da mu se temeljem tog zahtjeva izda koncesija. Međutim primarni princip, ono osnovno načelo slijedi postupak javnog natječaja, dakle tu kroz Zakon o koncesijama ujedno radimo i poveznicu na Zakon o javnoj nabavi o kojim izmjenama i dopunama ćemo imati u nastavku dnevnog reda prigodu raspravljati. Prema tome temeljem javnog natječaja kako za istraživanje mineralnih sirovina tako i za odobrenje za eksploatacijsko polje mineralnih sirovina, javni natječaj i izdavanje koncesije za ove dvije kategorije je apsolutni princip. Čak i u odnosu na podneseni zahtjev gospodarskog subjekta, dakle ukoliko gospodarski subjekt ukaže na potrebu istraživanja odnosno za eksploatacijsko polje mineralnih sirovina bez obzira na podneseni zahtjev opet će javni natječaj biti princip po kojem će se dodjeljivati koncesija. Uvodimo također i obvezu da javni natječaj za izdavanje odobrenja također bude objavljen u službenom listu Europske zajednice, dakle u tom segmentu naravno uz odgodu. Onog trenutka kada stupanjem u članstvo Europske unije biti ćemo za ove vrste koncesija u obvezi također te javne natječaje s obzirom na prekograničnu mogućnost obavljanja ovakve djelatnosti objaviti u roku od 90 dana i u službenom istu Europske zajednice. Također ulazimo i u segment povećanja naknada za eksploataciju mineralnih sirovina. Naime temeljem postojećeg zakonodavnog okvira naknada za eksploataciju mineralnih sirovina trenutno iznosi 2,6% od ukupnog prihoda koji je ostvaren njihovom prodajom na eksploatacijskom polju. Naknadu za zauzetu površinu odobrenog istražnog prostora kao i zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja rudarski gospodarski subjekti nisu plaćali. Ono što mijenjamo, što uvodimo ovim Prijedlogom rudarskog zakona uvodimo plaćanje godišnje naknade kako za eksploataciju mineralnih sirovina tako i za istraživanje koja se sastoji od dvije komponente. Prvo naknadu za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja čvrstih mineralnih sirovina, odnosno površinu bušotinskih krugova eksploatacijskih polja ugljikovodika kao i mineralne i geotermalne vode. Naknada se plaća u iznosu po jedinici površine godišnje, znači novčani iznos po hektaru na bazi jedne godine i predstavlja prihod Republike Hrvatske. Uvodimo također i drugu naknadu i to naknadu za otkopanu, odnosno za izvađenu količinu mineralnih sirovina i ta naknada iznosi odnosno može iznositi prema ovom prijedlogu do 10% prihoda koji je ostvaren prodajom tako otkopane, odnosno izvađene količine mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju. Ova naknada za razliku od prvo predstavljene naknade trećinski se dijeli, tako da u jednoj trećini ona predstavlja prihod Republike Hrvatske, u drugoj trećini predstavlja prihod županije na čijem području se eksploatira mineralna sirovina i u posljednjoj trećini ona je prihod grada, odnosno općine na čijem području leži eksploatirana mineralna sirovina. Što su ostale bitne novele, odnosno novine koje uvodimo ovim prijedlogom zakona? Jedna od najvažnijih je i ono što je naravno dosta i medijski popraćeno i što nastojimo spriječiti, što nastojimo i sankcionirati što je na žalost jedna česta i neželjena praksa, a to je raspolaganje odnosno ostvarivanje nezakonito stečene imovine raspolaganjem, odnosno daljnjom prodajom one dodatne vrijednosti koja se dobije temeljem građevinske dozvole otkopom mineralne sirovine najčešće šljunka. Radi se najčešće o šljunku, dakle o dodanoj vrijednosti onoga što nije obuhvaćeno građevinskom dozvolom. Kao što znate takvom jednom daljnjom prodajom ostvaruje se itekako visoka nezakonito stečena Ovim prijedlogom zakona određujemo vrlo jasno postupanje sa tom dodanom vrijednošću sa mineralnim sirovinama koje se otkopaju prilikom gradnje pojedinih građevina, koje se grade sukladno naravno posebnim propisima o gradnji i uvodimo naravno kaznene odredbe. Što se događa sa viškom mineralnih sirovina koje su do sada na neki način bile u zrakopraznom pravnom prostoru? Višak takve mineralne sirovine automatski postaje prihod jedinica lokalne samouprave na čijem području leži građevina koja se gradi. ovim zakonom je i oduzimanje takve protupravno stečene imovinske koristi koja je ostvarena daljnjom nelegalnom prodajom i to u visini njezine tržne vrijednosti. Spomenula bih još da stvaramo jedinstveni informacijski sustav kojim ćemo dakle uvezati sve potrebne podatke koji su vezani za ovu djelatnost, a isto tako obvezujemo i gospodarske subjekte da prilikom obavljanja posla koji rade moraju obavezno zapošljavati stručne osobe, naravno u cilju i sigurnosti i kvalitete izvođenja radova. Svi postupci na temelju budućeg dakle Prijedloga rudarskog zakona svi poslovi od 1. siječnja 2011. godine za razliku od dosadašnjeg režima važećeg Rudarskog zakona prelazili bi u nadležnost tijela državne uprave koji brine, odnosno koji je nadležan za poslove rudarstva. na neki način najvažniji naglasci Prijedloga rudarskog zakona koji se nalazi pred vama. Zahvaljujem se na vašoj pažnji i unaprijed zahvaljujem na svim osvrtima i korisnim prijedlozima. Također koristim i prigodu zahvaliti na vrlo ne samo konstruktivnoj raspravi na pojedinim odborima, nego i na visoki stupanj pozitivne zainteresiranosti za novele koje uvodimo ovim Prijedlogom zakona. Zahvaljujem. Odbori? Europske integracije, zakonodavstvo, gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, zaštitu okoliša? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicima, dame i gospodo. Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji za 2008. godinu predviđeno je donošenje novog Rudarskog zakona kao završnog dijela procesa usklađivanja zakonodavnog okvira Republike Hrvatske u području energetike. Zakon se usklađuje u dijelu koji se odnosi na naftu i plin s direktivom 94/22. Prijedlogom rudarskog zakona propisuje se nova podjela mineralnih sirovina prilagođena potrebama Republike Hrvatske kako slijedi: energetske mineralne sirovine, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen, mineralne sirovine kovina. U dosadašnjem zakonu imali smo ukupno 11 radnji koje je bilo potrebno odraditi da bi se došlo do odobrenja za izvođenje rudarskih radova, odnosno eksploatacije, prva je bila zahtjev za istražne radove. Znači odredbe Prijedloga rudarskog zakona propisuju da se odobrenje za istraživanja mineralnih sirovina izdaje nakon provedenog javnog natječaja. Na temelju postojećeg rudarskoga zakonodavstva postupak za odobrenje istraživanja mineralnih sirovina pokretao se isključivo temeljem zahtjeva zainteresiranog rudarskoga gospodarskog subjekta. Odredbama Prijedloga rudarskog zakona određeno je da se javni natječaj za odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina održava osnovom javnog poziva tijela državne uprave nadležnog za poslove rudarstva ili temeljem podnesenog zahtjeva zainteresiranog rudarsko-gospodarskog subjekta. U Prijedlogu rudarskog zakona sadržana je i odredba da javni natječaj za izdavanje odobrenja za istraživanje ugljikovodika ministarstvo nadležno za rudarstvo objavljuje u službenom listu Europske zajednice kao što je kazala gospođa državna tajnica. Znači ista radnja se ponavlja i za odobrenje za eksploatacijsko polje. Na temelju postojećeg rudarskog zakonodavstva naknada za eksploataciju mineralnih sirovina iznosi 2,6% od ukupnog prihoda ostvarenog njihovom prodajom na eksploatacijskom polju. Naknadu za zauzetu površinu odobrenog istražnog prostora, te zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja rudarski i gospodarski subjekti nisu plaćali. Odredbama Prijedloga rudarskog zakona uvodi se plaćanje godišnje naknade za istraživanje mineralnih sirovina po jedinici površine odobrenog istražnog prostora čvrstih mineralnih sirovina, odnosno površini bušotinskih krugova istražnih prostora ugljikovodika te mineralne i geotermalne vode. Pored iskazanog Prijedlogom rudarskog zakona uvodi se godišnja naknada za eksploataciju mineralnih sirovina koja se sastoji od godišnje naknade za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja i naknade za otkopanu količinu mineralnih sirovina koja iznosi do 10% prihoda ostvarenom prodajom otkopanih, odnosno izvađenih količina mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju. Propisuje se također uvođenje jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina Republike Hrvatske, određuje se postupanje sa mineralnim sirovinama koje se otkopaju prilikom građenja građevina, koje se grade sukladno propisima o gradnju te kaznene odredbe u slučaju nepostupanja po istim, a što do sada nije bilo jasno regulirano. Višak mineralne sirovine je prihod jedinica lokalne samouprave na čijem području se gradi građevinom. Propisana je i obveza rudarskim gospodarskim subjektima kojima je dodijeljena rudarska koncesija za izvođenje rudarskih radova i eksploatacije mineralnih sirovina na zemljišnim česticama u vlasništvu Republike Hrvatske da tijelu nadležnom za upravljanje državnom imovinom u svrhu osiguranja troškova sanacije rudarskim radovima otkopanih prostora predaju odgovarajuće instrumente plaćanja u visini troškova sanacije utvrđenih provjerenim rudarskim projektom. Propisane su strože mjere i kaznene odredbe u cilju suzbijanja nelegalne eksploatacije mineralnih sirovinom, oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi ostvarene nelegalnom eksploatacijom mineralnih sirovina propisana je obaveza rudarskim i gospodarskim subjektima da prilikom obavljanja rudarskih radova moraju zapošljavati stručne osobe s ciljem kvalitetnog i sigurnog obavljanja istih. Na temelju postojećeg rudarskog zakonodavstva postupci u svezi istraživanja eksploatacije mineralnih sirovina za proizvodnju građevnih materijala bili su u nadležnosti ureda državne uprave u jedinicama područne ili regionalne samouprave nadležno za poslove rudarstva, odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove rudarstva. Odredbama Prijedloga rudarskog zakona od 1. siječnja 2011. godine navedeni poslovi prelaze u nadležnost ministarstva nadležnog za rudarstvo. S obzirom da dolazim iz područja koje se bavi sa eksploatacijom kamena, odnosno iz naselja u kojem se svo stanovništvo bavi sa eksploatacijom kamena bit ću slobodan dati nekoliko sugestija s obzirom da je ovo prvo čitanje. Znači mi za cijelu Dalmaciju imamo samo jednog jedinoga inspektora sa sjedištem u Splitu. Znači potrebno je pojačati inspekcijski nadzor. Inspektor nadzire jedino i isključivo znači pravne osobe koje su u postupku legalizacije ajmo to tako nazvati. Znači imamo veliki broj isto tako osoba koje se nelegalno bave sa eksploatacijom kamena i naravno oni nisu u sustavu, odnosno njih se ne nadzire od strane inspektora. Mislim da bi isto tako trebalo pojednostaviti proceduru u postupcima istraživanja. Moguće da nije potrebno sazivati javne rasprave kod istraživanja ona se ponavljaju kasnije kod eksploatacije, odnosno da kod eksploatacije. Znači procedura predugo traje. Prije sam kazao da je potrebno odraditi ukupno 11 radnji. Sve te radnje neću ih nabrajati koliko koja iz prakse kod nas traje, ali uglavnom prođe do 3 godine da čovjek dobije odobrenje za izvođenje rudarskih radova, jel. Nadalje, mislim da bi bilo potrebno dodijeliti eksploatacijska polja za probnu eksploataciju, jer sada imamo znači na terenu dosta konfuzno stanje, naime, dobivanje koncesije za eksploatacijsko polje, koncesionar ne može još uvijek eksploatirati rudno bogatstvo bez rudarske koncesije, odnosno potvrde rudarskog projekta, što isto traje, a na terenu je situacija da se vrši eksploatacija rudnog bogatstva znači na temelju koncesije o eksploatacijskom polju, jel. Prije raspisivanja natječaja za dodjelu koncesije za istražne radove, mislim da bi bilo potrebno minimalno izići na teren i utvrditi kakvo je stanje na terenu, jer postoji znači eksploatacija na crno i kada koncesionar dobije odrđeni prostor, zatekne devastiran teren i njega se u biti kažnjava za ono što je zatekao na terenu. Isto tako mislim da bi bilo potrebno uskladiti dobivanje dozvola sa drugim ministarstvima. Npr. prema prostornom planu mi predvidimo neku lokaciju za istražne radnje i u tekstualnim tekstualnim odredbama kažemo da ukoliko se na tom polju utvrdi da postoje rudne rezerve, onda se može pokrenuti postupak za dobivanje eksploatacije. E sada, stranke tako i naprave, ali u postupku dobivanja lokacijske dozvole, znači Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja i graditeljstva pravi problem i ne izdaje lokacijsku dozvolu, jer naravno po njim to nije polje namijenjeno za eksploataciju, nego za istraživanje. U svakom slučaju klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje ovog zakona. Zahvaljujem se. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo državna tajnice, štovane kolegice i kolege zastupnici. Prema članku 52. Ustava Republke Hrvatske prirodna bogatstva kao što su vode, kopno, zračni prostor, rudno blago, zemljište, šume i druga prirodna bogatstva za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njenu osobitu zaštitu. Zakonom o rudarstvu koji je sada na snazi, člankom 1. određeno je da rudno blago je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njenu osobitu zaštitu i ono je u vlasništvu Republke Hrvatske. Više je nego jasno da rudarstvo predstavlja specifičnu djelatnost koja se neminovno nalazi u dodiru sa nizom područja i zakona koji se odnose na prostorno uređenje, zaštitu okoliša, vodu, poljoprivredno zemljište i slično, a ne nalazi se isključivo u nadležnosti Ministarstva gospodarstva. Činjenica jest da zbog ne usklađenosti ovih zakona i međusobnih isključivosti u ponekim slučajevima i ponekim odredbama nastaju problemi i sporene situacije koje za posljedicu imaju čitav niz prijepora. Pri izradi prostornih planova najčešći je slučaj da se mineralne sirovine tj. potencijalna istražna i eksploatacijska polja ne ucrtavaju i to zbog razloga neistraženosti i neutvrđenosti potencijalnih ležišta i mineralnih sirovina. Kako se pak prostorni planovi ne mogu svakodnevno mijenjati nemoguće je ukoliko se kasnije i utvrde ležišta pojedinih mineralnih sirovina promijeniti namjenu određene lokacije od one koja je predviđena prostornim planom. Nadalje, u pojedinim se slučajevima prostornim planovima i predvidi istražni prostor, ali ne i mogućnost eksploatacije. U tom slučaju postavlja se pitanje smisla i opravdanosti troškova i istražnih radova, te tko će ih snositi. S druge strane postoji slučajevi gdje u prostorne planove nisu ucrtana ni postojeća eksploatacijska polja za koja postoje važeća zakonska rješenja, a koja su jednostavna izbrisana zbog prijedloga nekolicine lokalnih moćnika na javnim raspravama ili u postupku dopuna prostornih planova po volji raznih lobija, što na široka vrata otvara mogućnost korupciji korupciji posebice onoj političkoj. U tom kontekstu valja još jednom spomenuti uništavanje Urbanističkog instituta Republike Hrvatske koji je naprosto uništen u prijetvorbi i privatizaciji usprkos tome što se radilo rekspektibilno i stručno u znanstvenoj instituciji koja je na braniku sprječavanja devastacije hrvatskog prostora, te prirodnog i kulturnog krajobraza. Postavlja se pitanje je li ga se uništilo namjerno, upravo zato da građevinska i ina mafija ovlada hrvatskim prostorom, te nesmetano raspolaže i prirodnim resursima. Sjetimo se i slučajeva gdje i sama država radi njenih tzv. viših ciljeve, prioritetnih ciljeva i interesa nekima omogućavala razne sumnjive radnje npr. pri gradnji određenih cesta primjerice od strane inženjerijskih jedinica Hrvatske Hrvatske vojske sve bez poštivanja pravne procedure, a što je za posljedicu imalo i ostavilo nezaliječene rane ne samo na državnom proračunu, već i u vidu vidu nesaniranih šljunčara duž trasa autocesta u kojima se kasnije taložio otpad te legla gamad i komarci. Štetu po proračunu nije niti moguće procijeniti, budući da su transakcije često išle kroz fantomske tvrtke tipa "RH Alan", koja je sama primjerice imala budžet veći od budžeta Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti zajedno. Kako bi se valjda riješile takve situacije danas imamo određenu preregulaciju, npr. u ovome prijedlogu zakona. Tako se postavlja pitanje koja je razlika i čemu služi odobrenje eksploatacijskog polja i lokacijska dozvola kada se u biti radi o dokumentima koji imaju istu svrhu. Odobrenje za eksploatacijsko polje izdaje Ministarstvo gospodarstva ili Ured državne uprave u jedinici područne samouprave ovisno o vrsti mineralne a lokacijsku dozvolu izdaje državni ured u županiji, odnosno Ured Grada Zagreba nadležan za poslove prostornog uređenja na čijem se području planira zahvat u prostoru. Posljedično to znači da se neke radnje udvostručavaju, odnosno da se za odobrenje za eksploatacijsko polje ne priznaje od strane Ministarstva okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Prema posljednjim podacima u Atlasu rudarstva Republike Hrvatske iz godine 2006. se kaže da se krajem 2005. godine eksploatiralo čak dvadeset i tri vrste mineralnih sirovina na 647 odobrenih eksploatacijskih polja a rudarskom se djelatnošću bavilo cirka 350 trgovačkih društava i obrtnika sa registriranih desetak tisuća zaposlenika. Prema novčanoj vrijednosti najveći udio proizvodnje za razdoblje od 98. do 2004. godine odnosio se na tehničko-građevinski kamen i to 56%, arhitektonsko-građevinski kamen 22% te pijesak i šljunak 16% i ciglansku glinu 3%. Prema volumenu to recimo za tehničko-građevinski kamen iznosi otprilike 12 milijuna kubičnih metara a za arhitektonsko-građevinski kamen oko 65 tisuća kubičnih metara. Kao što je vidljivo, najznačajnije po vrijednosti proizvodnje u Hrvatskoj predstavljamo mineralne sirovine koje se uglavnom koriste u građevinskoj industriji. Prema tome, jasno je da bez mineralnih sirovina i nema izgradnje prometnica, kuća, gospodarskih i ostalih infrastrukturnih objekata, nema ni njihovog održavanja li ni nema jednoznačajnog udjela industrijske proizvodnje. S druge strane, mineralne sirovine spadaju u najvećem dijelu u neobnovljiva prirodna bogatstva odnosno neobnovljive resurse zbog čega je potrebno uložiti izuzetno brigu, mar i strategijski pristup u njihovu korištenju radi racionalnog gospodarenja i dugoročnog osiguravanja rezervi za potrebe društva ali i budućih generacija. Također, eksploatacija mineralnih sirovina a posebice kamena često ima fatalan učinak na krajobraz. Ako se prema zakonskim osnovama uspoređuje zaštita mineralnih sirovina u odnosu na druga dobra RH onda one imaju nažalost najmanju zaštitu iako s obzirom na njihov značaj i na obnovljivi karakter mogu imati veću vrijednost od ostalih prirodnih dobara na nekom području. Stoga valja istaći da vezano uz članak ovog prijedloga zakona kojim se definiraju mineralne sirovine u dosadašnjoj verziji slijed navođenja mineralnih sirovina je podrazumijevao i njihov vrijednosni slijed pa se lako moglo razaznati koja je to sirovina višeg reda u eventualnim prijeporima no sad to nije učinjeno. Postavlja se pitanje tko će i pod kojim kriterijima ocjenjivati što je to sirovina višeg reda. Treba znati i to da se na današnjem stupnju tehnološkog razvoja štetni utjecaji rudarenja mogu smanjiti na najmanju moguću mjeru suvremenim tehnologijskim postupcima, primjerice buka, zaprašenost, seizmički učinci itd., posebice ako se to provodi putem uporabom eksploziva. Spomenimo još neke od problema i neriješenih pitanja ovim prijedlogom zakona. Članak 6. definira rudarske poslove u smislu ovog zakona kao sve one radove koji se izvode u svrhu istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina kao i radove na saniranju rudarskih radova, otkopnih prostora po okončanju istraživanja ili eksploataciji mineralnih sirovina. Međutim, ne i aktivnosti koje se u realnom životu događaju a koje u praksi u pravilu imaju ireverzibilan učinak na neobnovljiva prirodna bogatstva. To su uređenje i prenamjenu napuštenih eksploatacijskih polja, površinskih kopova, jama i u druge svrhe, skladištenje i odlaganje ugljikovodika u podzemne geološke strukture i napuštene rudničke jame i prostorije, skladištenje i odlaganje otpadnih tvari u podzemne prirodne objekte i napuštene napuštene jame, bušačko minarske radove na probijanju trasa infrastrukturnih objekata u niskogradnji te drugim djelatnostima te iskopu građevinskih jama u visokogradnji, rušenje određenih objekata eksplozivom, izradu tunela i podzemnih prostorija tijekom iskopa i postavljanja primarne podgrade. Članak 7. predviđa način prikupljanja i pohranjivanja geoloških, geokemijskih i geofizičkih podataka prikupljenih pri istraživanju mineralnih sirovina ali nisu precizirani precizirani mehanizmi tko je kako i u kojem roku obvezan dostavljati te podatke koji će se prikupljati u bazi Hrvatske geološke službe pri Hrvatskom geološkom institutu. Izdašno je spomenuti kako su na taj način otvorena vrata različitim zloporabama a nažalost u RH je također u procesu pretvorbe i privatizacije se država olako odrekla već postojećih ekstenzivnih baza podataka o o hrvatskom geološkom podzemlju izručivši ih u privatne ruke privatizacijom određenih strateških i istraživačko znanstvenih tvrtki. U članku 14. nije jasno što se podrazumijeva pod javnim pozivom i u kojem se slučaju ta varijanta aktivira. U članku 15. to nije jasno koji su to prostori za koje u postojećoj prostorno planskoj dokumentaciji ne postoji zapreka za obavljanje istraživanja. U praksi se susreće primjer da prijedlog u postupku izmjena i dopuna županijskog prostornog plana, da se istraživanje i moguća eksploatacija omogući na svim prostorima županije koje nemaju posebnu namjenu, građevinsku, turističku, energetsku itd. a da je taj prijedlog onda glatko odbijen. U članku 19. nije jasno što je to mikro lokacija rudarskog objekta i koji su to rudarski objekti za koje nije potrebna građevinska dozvola kojim propisom se propisuje. Ova formulacija se stalno provlači kroz zakon a nikako da se donesu podzakonski akti koji to reguliraju. U članku 33. što je to točno prihod ostvaren prodajom otkopanih količina mineralnih sirovina na neeksploatacijskom polju, kako se utvrđuje vrijednost otkopane količine mineralne sirovine ako tvrtka na primjer svu mineralnu sirovinu koristi u svojoj proizvodnji finalnih proizvoda recimo cementa, vapna ili cigle. U članku 34. ako se želi racionalno iskorištava mineralne sirovine je li i dalje za isto eksploatacijsko polje a različite sirovine u njemu potrebno više rudarskih koncesija. Članak 51. predstavlja jedan od najkontroverznijih članaka. Apsurdno je prosuđivanje podnositelja zahtjeva na kraju čitavog postupka kad je on već utrošio znatna sredstva. Što ako prosudba ne bude pozitivna? U tom se slučaju koncesija može dodijeliti nekome drugome što otvara prilično prostora za malverzaciju. Zaključimo. Radi se o potrebnom zakonu kojim se mora unaprijediti rudarska djelatnost te mineralne sirovine dovesti barem na istu razinu zaštite u odnosu na druga dobra RH jer trenutno one imaju najmanju zaštitu i u tom kontekstu ovaj bi zakon trebao učiniti značajan iskorak ka propisivanju načina usporednog vrednovanja pojedinih prirodnih resursa na nekom području bez koje ne postoji njihova adekvatna zaštita te ne postoji strateški pristup u njihovom racionalnom korištenju. Pri poboljšavanju teksta ovog prijedloga zakona za drugo čitanje valjalo bi u većoj mjeri poslušati ne samo glas nas zastupnika u ovoj raspravi već i glas struke tj. udruge primjerice hrvatskih rudarskih inžinjera makar to značilo i treće čitanje. SDP će podržati ovaj prijedlog zakona za drugo čitanje naravno uz molbu da se uvaže ova razmatranja. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Gospođe i gospodo zastupnici sada bi prekinuli sjednicu, nastavili sutra u 9 i 30 sa ovom točkom. Na redu je prva sutra u 9 i 30 gospođa zastupnica Marijana Petir u ime Kluba HSS-a. Nakon toga gospodin Željko, zastupnik Željko Vincelj, Klub zastupnika HNS-a i u ime Kluba IDS-a gospodin zastupnik Marin Brkarić nakon toga i onda pojedinačna rasprava. I nakon toga dalje po dnevnom redu sve one točke kako su u dnevnom redu. nastavak sutra u 9 i 30.